Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2009. godinu, Dodatak A nacionalnom programu Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji – 2009. godina Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 129. Poslovnika. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za pravosuđe i Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Davor Božinović, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. Izvolite. Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici. Meni je zadovoljstvo imati priliku predstaviti u Hrvatskom saboru novi nacionalni program za pristupanje Europskoj uniji za 2009. godinu 7. po redu. Zasjedanje Hrvatskog sabora nekako svake godine počinje sa raspravom o ovom važnom dokumentu što je još jedan dokaz da Vlada nastavlja sa nesmanjenim intenzitetom raditi i u ovoj godini na ostvarivanju strateškog cilja, prilagodbe zakonodavstva kao jednog od temeljnih pretpostavki članstva Europskoj uniji. Tijekom prošle godine dinamika rada na ispunjavanju obveza proizašlih iz pregovora sa Europskom unijom dodatno je intenzivirana. U 2008. godini Hrvatski je Sabor donio 121 zakon kojima smo u naše zakonodavstvo prenijeli najbolja pravna rješenja koja proizlaze iz pravne stečevine Želio bih naglasiti da je u razdoblju od 2000. do 2007. godine ukupno doneseno 267 tzv. europskih zakona. Zadovoljni smo što je naš napredak potvrđen i u posljednjem izvješću o napretku, procesu pridruživanja, pristupanja koji je pozitivno procijenilo naša postignuća postignuća u ispunjavanju kriterija za članstvo, političkih, ekonomskih, do obveza koje proizlaze iz članstva. Hrvatska posebno, dakako pozdravlja objavljivanje tzv. …/Govornik se ne razumije./… indikativnog rasporeda za završetak pregovora do kraja 2009. godine. Do sada smo kao što je poznato otvorili ukupno 22 poglavlja pregovora od kojih je 7 privremeno zatvoreno. Uz to Hrvatska je predala pregovaračka stajališta za 9 poglavlja, te dokumente koji potvrđuju ispunjavanje mjerila za zatvaranje u tri poglavlja. No napredak u ovih 11 poglavlja nažalost nije bio moguć zbog slovenske blokade na posljednjoj međuvladinoj konferenciji. bez obzira na to Vlada je odlučna nastaviti sa snažnom provedbom unutarnjih reformi i ispunjavanjem kriterija za članstvo. Ovogodišnji nacionalni program i prijedlog plana usklađivanja predstavljaju završnu fazu u procesu približavanja. Vlada je usvojila nacionalni program na svojoj sjednici održanoj 29. prosinca, te ga slijedom dosadašnje prakse uputila u Hrvatski sabor kako bi zastupnicima bila pružena potpuna i pravovremena informacija o svim konkretnim aktivnostima koje planiramo za ovu godinu. S obzirom na ključnu ulogu Hrvatskoga sabora u raspravi i donošenju zakonskih prijedloga Vlada predlaže Hrvatskome saboru usvajanje dodatka A nacionalnog programa koji sadrži popis svih zakona kojima ćemo se u 2009. preuzimati pravna stečevina Europske Novim nacionalnim programom predviđa se daljnji nastavak aktivnosti u okviru svih kriterija za članstvo te poglavlja pregovora. Ono obuhvaća najvažnije teme i to ispunjavanje politički uvjetovanih kriterija, gospodarske prilagodbe, sposobnost preuzimanja obveza i članstva. Nacionalnim programom predviđeno je usvajanje niza strateških dokumenata razvoja, pojedinih sektora kao primjerice poljoprivrede, sustava javnih nabava te tržišnoga natjecanja. Predviđa se također i daljnje jačanje zakonodavnog okvira koji će jamčiti uspješnu provedbu reforme pravosuđa i državne uprave. I ove godine usvojiti ćemo brojne zakone, podzakonske akte, ali i niz provedbenih mjera kako bi se osigurala učinkovita provedba kroz jačanje administrativnih kapaciteta. Sve obveze koje proizlaze iz mjerila za zatvaranje poglavlja, sadržane su u dodatku A nacionalnog programa i posebno su istaknute. Kada je riječ o statistici procesa usklađivanja u tekućoj godini nacionalnim programom, predviđeno je usvajanje 57 zakona, 251 podzakonski akt, te 165 provedbenih mjera. Većina potrebnih zakonodavnih reformi biti će provedena u pravoj polovici 2009. i sukladno tome obveze su raspoređene na sljedeći način. U prvom kvartalu predviđamo usvajanje 20 zakonskih prijedloga, u drugom daljnjih 28, u trećem se predviđa usvajanje 8 a u četvrtom kvartalu preostaje usvajanja jednog zakonskog prijedloga. Naša odlučnost da provedemo reforme u nizu područja vidljiva je iz gore navedenih brojki, a ministarstva koja će u 2009. godini odraditi najveći dio posla, odnosno najveći broj zadataka u procesu prilagođavanja i usklađivanja zakonodavstva biti će Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo financija, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Zaključno ali ne manje bitno ostaje pitanje osiguranja financijskih sredstava za potrebu provedbe svih predviđenih aktivnosti, dodatak B nacionalnog programa odražava financijsku perspektivu svih aktivnosti, projekata i programa jačanja postojećih institucija koji su potrebni za ostvarivanje kriterija za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Dame i gospodo zastupnici, predstavivši novi nacionalni program za tekuću godinu, ocjenjujemo kako on potvrđuje spremnost Republike Hrvatske da putem provedbe konkretnih mjera ostvari prioritete u procesu približavanja. On predstavlja vrlo značajan korak ka ostvarenju strateškog cilja punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Da bi se taj cilj postigao, dakako potrebno je uložiti sve napore u ispunjavanju prioriteta koji proizlaze iz članstva tj. preuzimanje i provedbu pravne stečevine. Na kraju želio bih ponovno istaknuti da su svi napori, sve reforme koje ulažemo, nisu usmjereni sam na nekakve datume ili na Europsku uniju samu po sebi, pristupanje Europskoj uniji projekt je u kojeg smo se upustili radi nas samih i uvjereni smo da je to da je to zapravo zalog bolje budućnosti za sve građane Republike Hrvatske. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici, zahvaljujem na pozornosti. **Bebić, Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Klub HNS-a će svakako podržati ovaj plan, ali moramo izraziti sumnju da li ćemo ga moći i realizirati. Prošle godine Hrvatski sabor razmotrio je i uskladio preko 120 zakona. često puta smo te zakone dobivali dan-dva prije rasprave. Dakako da nismo zbog toga mogli ozbiljno razmotriti, analizirati pa i pomoći u oblikovanju krajnjeg, konačnog oblika zakona zbog nedostatka vremena i mogućnosti da se konzultiramo i da sudjelujemo ozbiljnije u tom procesu. Kolegice i kolege, evo žao mi je da se gotovo nitko nije javio za ovu točku, ali ako ste pogledali, mislim jako se mali broj ljudi javio, ja sam pitao i mislim da je ovo vrlo važno pitanje. Vidjeli ste da u prvom kvartalu imamo u planu uskladiti 20 zakona. Kolegice i kolege, da li ste se pitali koliko smo zakona dobili do sada? Do sad smo, koliko ja znam, dobili samo jedan jedini zakon, to je Zakon o zaštiti od buke. Preostalih 19 ja još nisam vidio ni u obliku prijedloga. Prema tome, mislim da ćemo opet doći u vremenski tjesnac, da ćemo opet raditi na brzinu, da ćemo opet biti u nemogućnosti da se konzultiramo sa kolegama stručnjacima iz pojedinih područja i to svakako nije dobro. Ono što bi iz kluba HNS-a dodatno jasno željeli ovdje istaknuti, da nam je drago čuti da u Bruxellesu postoji jedno pozitivno raspoloženje, da se kroz tehničke konzultacije puno toga dade doznati u kom pravcu možemo raditi u prilagođavanju i onih zakona koje još nismo prilagodili, jer te tehničke konzultacije su omogućile da točno vidimo koja su to područja koja trebamo uskladiti i prema tome, čak i u području ovih 11 poglavlja koja još nismo otvorili, mislim da znamo što nam je činiti. smatramo da bi Vlada i svi vi koji na tome radite svakako trebali iskoristiti to dobro raspoloženje, a mi iz Sabora ćemo svakako vam dati podršku, pomoći, ali svakako velim, ponavljam, nemojte nas stavljati u poziciju da to odrađujemo u sat, dva, tri. To nije moguće i to nije onda ozbiljan posao. Ono što bi također iz kluba HNS-a željeli poručiti kolegama iz Sabora je to da nas ovaj posao čeka i nakon što uskladimo sve zakone i nakon što uđemo u Europsku uniju, ovaj posao usklađivanja i sa budućim izmjenama, dopunama direktiva nas čeka kao trajni posao i trajna obaveza ovoga Sabora. Zato mi preporučujemo da već sada krenemo, ja ne znam da li je predsjedništvo Sabora o tome već razgovaralo ili ne, krenemo jasno u restrukturiranje određenih naših službi. Naš Odbor za europske integracije bi svakako trebao postati Odborom za europska europska pitanja. Mi bi svakako trebali pokušati se uključiti u niz nekakvih pokusnih, ja bih rekao, radnji koje Europska unija čini. Recimo, Kozak je imao mogućnosti i nudio čak i zemljama kandidatima mogućnost da sudjeluju u raznim akcijama, inicijativama. Vi znate kolege da ćemo moći ubuduće kad postanemo članicom Europske unije, već u fazi pripreme zakona sudjelovati na oblikovanju tih prijedloga na način da ćemo imati 8 tjedana, čini mi se, vremena da dobijemo da analiziramo te prijedloge, da kroz Odbor za europske poslove odnosno matične naše odbore, analiziramo te prijedloge, da Bruxellesu javimo i dojavimo koje stvari su po su po nama prihvatljive, a gdje tražimo određene izmjene. Mi dakako nismo u tom pravcu u smislu jasno reorganizacije i naših službi i našeg rada, ništa zasad poduzimali odnosno predlagali, mislim da ne bi trebalo čekati da uđemo u Europsku uniju, pa da onda počnemo razmišljati kako dalje, već sada da se pripremimo i za tu drugu fazu. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Mario Zubović. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče. Europske unije predstavlja zakonodavstvo Europske unije koji čini veliki broj pravnih akata primarnog i sekundarnog zakonodavstva odnosno ugovora, uredbi, direktiva, odluka, preporuka, mišljenja i sudskih presuda Europskog suda. Usklađivanje zakonodavstva kontinuirani je proces tijekom kojeg je u skladu sa usvajanjem novih propisa Europske unije ili sa izmjenama postojećih potrebno kontinuirano usklađivati i propise Republike Hrvatske kojima se te odredbe ugrađuju u nacionalno zakonodavstvo. Republika Hrvatska dosad je ostvarila vrlo dobru dinamiku procesa usklađivanja zakonodavstva, posebice se to odnosi na prošlu godinu kada je Hrvatski sabor usvojio preko stotinu zakona kojima smo naš pravni sustav sustav maksimalno približili i uskladili sa regulativom i najboljom praksom prisutnoj u Europskoj uniji. To je ocjena koja proizlazi iz izvješća Europske komisije o našem napretku tijekom 2008. godine, a vjerujem da je i uspješan proces sadržanih pregovora o punopravnom članstvu tijekom prošle godine također jasan pokazatelj napretka Hrvatske u preuzimanju pravne stečevine Ovogodišnji nacionalni program i prijedlog plana usklađivanja predstavljaju završnu fazu u našem približavanju Europskoj uniji. Iako nacionalni program prije svega govori o planiranim zakonodavnim aktivnostima njime se ujedno predviđaju i sve ostale mjere koje su nužne za učinkovitu prilagodbu cjelokupnog pravnog sustava europskome. Naime, sami statistički podaci o transponiranju propisa Europske unije u nacionalno zakonodavstvo ne mogu biti jedini pokazatelj koliko je naš sustav postao kompatibilan europskome. Isto tako, nužno je naglasiti kako kvaliteta naših zakona nije sigurnosni mehanizam punopravnog članstva u Europskoj uniji. O potpunoj usklađenosti može se govoriti tek kad se ostvari puna primjena usklađenih propisa. učinkovita primjena usklađenih zakona osigurava se kroz uspostavu odgovarajuće institucionalne strukture kao jačanje administrativnih sposobnosti tijela nadležnih za provedbu. Zato posebno ističem da se u ovogodišnjem Nacionalnom programu predviđaju konkretne mjere za jačanje institucionalnih sposobnosti za provedbu usklađenog zakonodavstva koje zapravo predstavljaju temelj za potpunu implementaciju europskih propisa. Upravo iz tog razloga podržavamo ovogodišnji Nacionalni program i plan usklađivanja zakonodavstva i potičemo cijelu državnu upravu n a njegovu punu provedbu. Naša dosljednost u njegovoj provedbi jamčit će ne samo ispunjavanje svih kriterija za članstvo u Europskoj uniji već i boljitak svih naših građana i gospodarstvenika kojima na ovaj način osiguravamo funkcioniranje pravne države i tržišnog gospodarstva po europskim standardima. Proces usklađivanja zakonodavstva, tj. prenošenje pravne stečevine i nacionalno zakonodavstvo je trajan i nepovratan proces, tj. proizlazi svaka država kandidatkinja za članstvo. No, isto tako svaka država na svom putu za članstvo u Europsku polazeći od svoje nacionalne pravne baštine ima pravo odabira načina koji će pravnu stečevinu prenositi na našu stvarnost i praksu. Uvjeren sam da današnji rezultati pokazuju da je Hrvatska odabrala pravi model i stog podržavam usvajanje plana usklađivanja zakonodavstva za 2009. godinu. Hvala lijepo. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Povodom ovog predloženog plana samo tri zapažanja, pa možda čak i apela prema predlagateljima. Iz popisa zakona koje bi u toku ove godine Sabor trebao usklađivati izdvajam primjerice Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o lijekovima, Zakon o uzimanju presađivanja dijelova ljudskog tijela, Zakon o trošarinama, Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, pa preskačem pa dolazim do Zakona o regionalnom razvoju. Svi ovi zakoni u Saboru su bili unatrag dvije, tri godine izmjene i dopune, izmjene i dopune. Nekima će ovo biti za vrijeme od kak sam ja u Saboru peta izmjena i dopuna. u prosjeku su tri, u prosjeku iz europskog paketa svaki zakon je nakon usvajanja doživio najmanje tri izmjene i dopune i to je ne zamjeriti da nema uvoda u svaki zakon u kojem piše da se ove izmjene i dopune moraju napraviti zbog Direktive EK br. žlj, žlj, žlj 2002., 2003., 2004., 2005. a zakon je u Saboru bio 2007., 2008. Pa sad imam pitanje gospodine Bužinoviću, gospodine državni tajniče koliko direktiva starijih od 2007. a zakoni koji su bili u Saboru prošle godine, dakle u 2008. će morati doći na popravak jer predlagatelj na vrijeme nije ugradio sve potrebne direktive. Ona 2006., 2005., četvrta, treća, druga. Zašto nam se dešava da direktive stare četiri, pet, šest godina ne ugrađujemo, nego kada zakon dođe u Bruxelles ili zagrebački Ured Europske komisije oni nas moraju upozoriti da nešto nismo napravili. U pravilu se dešava da je potreba izmjena i dopuna zakona direktive stare najmanje pet godina. I u pravilu se dešava da se to mora raditi zašto što je Europska komisija upozorila da ni ni zadnja izmjena i dopuna opet nije kvalitetno napravljena. Ja vjerujem da ćete se sa mnom složiti da je bolje zakon donijeti dva tjedna ili tri tjedna kasnije, ali da bude cjelovit, a ne tri, četiri, pet puta mijenjan. Nadalje, pogledajte te zakone i brojne izmjene i dopune da se ne objavljuju pročišćeni tekstovi tih zakona, naročito zakoni koji se odnose na građanska i ljudska prava, socijalna, mirovinska, radnička, kakva hoćete. Pa meni je već teško čitati i pratiti koji zakoni i koja odredba vrijedi, a koja je izmijenjena, a kamoli od onih kojima to nije profesionalni posao. Drugo, isto tako želim vjerovati da ćete se sa mnom složiti kako sama proizvodnja zakona i štancanje zakona nije cilj. Jedan od načina i mehanizma da, ali ne i krajnji cilj jer ne vjerujem da i ta pravna pravila Europe postoje samo zato da postoje, nego da se primjenjuju i poštuju. Brzina kojom radimo sprječava institucije sustava da se prilagođuju novim pravilima. Ja ne znam zašto. Da li nemamo dovoljno edukacije, priprema, školovanja, nedovoljne kvalitete administrativnog kapaciteta. Ali volio bih da recimo nakon 6 mjeseci upravo vi dođete pred Sabor i date nam barem jednu prvu analizu učinaka i provedbe zakona iz europskog paketa. Jer kada dođe do polemičnih tonova u ovoj sabornici glavni je argument mi smo izvršili usklađivanje zakona s pravnom stečevinom i onda pobrajamo koliko zakona već jesmo, koji je u proceduri, koliko ih još moramo. I velimo sad smo mi svoje napravili. Ja bih rekao tek smo počeli svoje raditi donošenjem zakona koji nema nikakvu vrijednost ni dobrobit za građane ove države i zbog tih zakona građani neće glasati da uđemo u Europsku uniju ako oni u praksi se ne provode ili građani ni ne osjete posljedice tog zakona, jedino kad su restrikcije, europska pravila nešto zabranjuju, nameću ili smanjuju već stečena prava. Mislim da je krajnji trenutak, a preko 200 takvih zakona smo do sad u zadnjih četiri godine donijeli i da umjesto borbe sa brojem zakona i takmičenjem kada ćemo više prva takva analiza dođe pred Sabor. Što je to Hrvatskoj sada bolje, promijenjeno? Kako se ti zakoni provode? Gdje su crne rupe? Gdje je najviše otpora, nesporazuma, nejasnoća? Gdje administrativni kapaciteti nisu dovoljni? Gdje se zakoni različito tumače koji su ostali nejasni ili su u velikom sukobu sa drugim propisima koje nismo mijenjali jer nisu na popisu europskog paketa? Mislim da bi to bilo jako bitno. Ne zato da nekog kritiziramo, ne zato da se ovdje politički nadmudrujemo, nego da pomognemo svima onima koji su u izvršnoj vlasti zaduženi za to da zajednički napravimo i poboljšavamo stvari. I vi ste, i to je moja treća opaska, spomenuli pregovaračka stajališta. Svaki od ovih zakona i česte njihove izmjene i dopune posljedica su pregovaračkih stajališta. Ne znam da li vi znate, ali Sabor ne zna koja su pregovaračka stajališta Hrvatske Vlade. I sad, a zašto je to bitno? Dođe prijedlog zakona ili izmjene i dopune zakona, mi ovdje raspravljamo, pišemo amandmane, trudimo se poboljšati ne znajući pregovaračka stajališta i što je u konačnosti pregovarački tim dogovorio. Bilo u kojem ovom području, u rudarstvu na primjer. I sad kad Zakon o rudarstvu dođe, biti će možda petnaestak, dvadesetak amandmana koji će se morati odbiti jer je već u pregovaračkom stajalištu, našem, to drugačije određeno, ili možda već i izdogovarano drugačije. I zato često dolazi do polemičnih tonova, nesporazuma, pa čak i van okvira onoga što bi u Parlamentu trebalo jer mi pregovaračka stajališta nemamo. Mi ne znamo što je primjerice u financiranju voda, vodnog gospodarstva Hrvatska Vlada od pregovaračkih stajališta zapisala, ili u međuvremenu već i ispregovarala taj dio, pa moramo zakon promijeniti. Zato bi možda, a zašto sam to spomenuo, bilo bi jako dobro da apelirate na vaše suradnike, sve ostale koji pišu obrazloženje stanja i ocjenu stanja. To je odmah prva, druga, treća stranica, nekad su samo dvije, nekad ih je i petnaestak da se unutra napiše ove izmjene zakona jesu direktiva broj ta, ta i ta, ali i odraslih posljedica pregovaračkih stajališta Hrvatske Vlade ili dogovorene ispregovarane pozicije, dakle bile su pregovaračka stajališta Europske komisije i bila su pregovaračka stajališta Hrvatske i kao produkt, kao posljedica dogovora su ove promjene koje moraju biti niti lijevo, niti desno, ni milimetar gore, niti dole. Da se ovdje ne mučimo i ne nadmudrujemo, pišemo amandmane jer je meni jasno za ono što je ispregovarano, što je dogovarano, ili što je mimo pregovaračkih stajališta koje je Vlada sama utvrdila, da ne možete prihvatiti i normalno je da ne možete … jer mi ih unaprijed nemamo, mi ih niti poslije toga nemamo. Dobiti ćete i na kvaliteti i na brzini, a izbjeći će se mnogi nesporazumi. Svi zakoni P.Z.E. morali bi imati tu napomenu. To je barem minimum koji bi predlagatelji zakona prema nama saborskim zastupnicima trebali davati, ako ne u paketu pregovaračka stajališta, onda u konkretnom zakonu. Vrlo jednostavno. Slažete se da to nije problem upisati u obrazloženje zakona. Hvala lijepa.

samo jednu kratku intervenciju. Naime, slažem se s vama da bi i Vlada trebala dati nama redovno svoju ocjenu vezanu za usklađivanje zakona. Posebno je važno vezano uz implementiranje tih zakona, procjena gdje su problemi, gdje zapinje, što se treba napraviti, jer i taj dio posla mi možemo, barem indirektno pomoći pomoći da se riješi, ali ako se radi o procjeni implementacije od strane neovisnoga promatrača, ako su oni neovisni, vjerojatno jesu, Europska komisija nam redovno daje izvještaj o napredovanju Hrvatske. Ovaj posljednji izvještaj koji smo dobili prije 2, 3 mjeseca nam je dao sve slabe točke, a njih je jako, jako puno, prema tome iz toga vi i ja možemo iščitati puno toga, ali se slažem da se može dopuniti stavom naše strane. A što se tiče pregovaračkih stajališta, Nacionalni odbor ih ima, Nacionalni odbor jer tamo sjede predsjednici svih klubova, može intervenirati svaki član Nacionalnog odbora i prema tome, mi ipak imamo kao saborski zastupnici, makar posredno preko naših kolega koji sjede u Nacionalnom odboru utjecaj na pregovaračka stajališta i sve što se toga tiče. Evo, to sam imao potrebu reći, prema tome slažem se sa dijelom vašeg izlaganja, ali neke stvari ipak već i sad možemo riješiti. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa. Pa poštovani kolega Doriću, ja se s vama slažem i točno je da je Europska komisija podnaša izvještaj o napretku Hrvatske i ostalih eventualnih kandidatkinja za punopravno članstvo. I oni doista jako dobro prate, ne samo kad mi donašamo zakone, nego kako ih kasnije primjenjujemo, ali nije da ne vjerujem bruxelleskoj birokraciji, nije da im dakle ne vjerujemo. Ja bih volio da to naša Vlada radi i da ona nas izvješćuje. Zašto bih ja ovima u Bruxellesu više vjerovao nego susjedima s druge strane Markovog trga? Dakle, umjesto tog izvještaja u napretku koji radi Europska komisija, ja bih volio izvještaj o napretku kojega će napraviti Hrvatska Vlada u kontekstu implementacije zakona koje je Saboru predložila. Znate, jer kad su ovi stranci u pitanju, uvijek se moram pitati da li je neka ocjena ili točka iz njihovog izvješća stoji ili ne. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** I gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Čini mi se da ću treći ili četvrti put po ovoj temi održati istu raspravu i to me poprilično žalosti jer pokazuje da se tijekom godina apsolutno ništa nije promijenilo. Podržavajući rasprave, posebno kolege Dorića i kolege Lesara, želim upozoriti na još jednu stvar, a to je što se događa s ovim europskim zakonima kad dođu ovdje u Hrvatski sabor. Svi ti zakoni nose oznaku P.Z.E. i dobivaju je kao P.Z.E. upravo temeljem popisa kojeg ćemo mi danas ili u petak usvojiti. Ta P.Z.E. oznaka po našem Poslovniku znači da ti zakoni idu u raspravu po hitnom postupku i nekakva je nepisana, da tako kažem praksa od 2002., odnosno 2003. godine da se ti zakoni uglavnom usvajaju više-manje jednoglasno, odnosno oko njih postoji visoki stupanj suglasnosti. I ono na što želim upozoriti kao i lani i preklani je činjenica da se ta P.Z.E. oznaka vrlo često zloupotrebljava. Kad govorim o zlouporabi, mislim na sljedeće. Dakle, evo ispričati ću na jednom konkretnom primjeru tako da naprosto znate o čemu zapravo želim, na što upozoravam. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, u planu usklađivanja zakonodavstva za 2008. godinu lijepo je pisalo da ćemo, ne znam, u drugom kvartalu izmijeniti Zakon o osnovnom i srednjem školstvu iz programa priključivanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, to je bio vidljiv razlog, dakle razlozi su bili zbog rješavanja pitanja školovanja djece migranata i stranih državljana i takve stvari. Ono što se u praksi dogodilo je da je resorno Ministarstvo znanosti izmijenilo potpuno cijeli zakon. Apsolutno sve odredbe u zakonu. Na drugi način preguliralo pitanja školskih odbora, planova da sad ne pričam toj diskusiji koju smo imali ljetos, a zapravo ovaj europski dio se odnosio samo na taj, odnosno ta dva članka su bila vezana uz europske odredbe. Unatoč tome cijeli zakon je imao oznaku P.Z.E. i o svemu smo raspravljali kao o europskom zakonu, iako 99% teksta tog zakona veze sa priključivanjem Republike Hrvatske Europskoj To ne govorim samo stoga što zbog takve ubrzane procedure imamo zaista lošije zakone, nego što i pred našim građanima stvaramo dojam da neke lošije, nepopularne mjere radimo zbog te zločeste i grozne Europske unije, a to nije dobra poruka koju bi mi iz hrvatskog Parlamenta ovdje trebali poslati. Tim više što je čini mi se postoje koncenzusi parlamentarnih stranaka oko pitanja ulaska Republike Hrvatske u to pokazuju i rezultati zadnjeg …/Govornica se ne razumije./… istraživanja koje pokazuje da zapravo velika većina građana, kako vrijeme odlazi, zbog ovih ili onih razloga sve više dvoji oko ulaska Republike Hrvatske uniji. Konkretno 38% kazao je da Hrvatsko članstvo Uniji nije ni dobro ni loše, 29% smatra da je pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji dobro, a 26% ocjenjuje lošim. Dakle, ja bih na neki način apelirala da kada donosimo zakone iz ovog plana usklađivanje zakonodavstva, dakle ono što u našoj proceduri mi čitamo P.Z.E. zakone oni zaista onda budu i svojim sadržajem određeni i na neki način ograničeni samo onim sadržajima i koji se odnose na izmjenu regulative koja je potrebna radi usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije. Iz tih razloga mnogi zakoni kao europski, ali na kraju sadržajno nisu i ne dobiju potporu one većine koju bi inače dobili samo zato što se u njih vrlo često podvaljuju stvari koje se inače u normalnom postupku vrlo teško bi dobile potporu u Parlamentu. To naprosto nije dobro. Drugo, djelomično su i kolega Dorić i kolega Lesar o tome govorili. Nama je kao zastupnicima prilično teško kad dobijemo ovakav popis, vidjeti što zapravo da tako kažem se iza brda valja, valja, u cijeloj priči. Što bi to nama trebalo značiti. I čini mi se da bi ovo usvajanje ovog plana usklađivanja zakonodavstva trebalo biti ipak nešto više od puke formalne obveze koja slijedi iz nekakvih naših dokumenata, odnosno dogovora. Ja se apsolutno slažem, čini mi se da je kolega Dorić to spominjao, o površnosti u samoj proceduri donošenja tih zakona. Jednim dijelom zbog pripreme u ministarstvima, drugim dijelom zbog zbog procedure koja je bila u Parlamentu. Jedan slučaj, takvih je bilo nekoliko. Zakon o sprječavanju širenja zaraznih bolesti među pučanstvom. Prošle godine u 7. mjesecu smo taj zakon mijenjali, kao P.Z.E. iako smo taj zakon kao P.Z.E. donijeli negdje početkom 2007. godine. Od siječnja 2007. godine kad smo zakon donijeli, do srpnja 2008. godine kad smo ga mijenjali nije se u europskoj regulativi dogodilo apsolutno ništa novo. Niti je donesena nova direktiva, niti su donesene nekakve obvezne upute. Apsolutno se ništa nije dogodilo. I mi smo naprosto naš zakon. Da se razumijemo nisu nikakve ni konzultacije bile provedene u međuvremenu, niti je poglavlje bilo otvarano. Dakle apsolutno se u tom području ništa nije događalo, a mi smo imali još jednom zakon na izmjeni samo zato što onda, iako smo ga 2007. izglasali kao potpuno usklađen sa Europskom unijom, netko ipak je propustio napraviti nešto vezano uz one prethodne direktivi. I takvi slučajevi su ovdje jako česti. Nama, ponavljam, je to zaista teško pratiti, ali nije dobro velim ni za Parlament, niti za ozbiljnost akata koje mi ovdje u Saboru donosimo. treće. Ja bih se zaista založila da osim ovog samog popisa sa imenima zakona, on na neki način bude kako bih rekla, da svaki taj naziv zakona ima jednu kratku eksplikaciju na što se zapravo odnosi u dva, tri retka. recimo, ja se sjećam ovog Zakona o patentu, žigu i zaštite topografije poluvodičkih proizvoda, jer to su bili prvi zakoni koji su se našli na ovom popisu i mi smo ih kakti totalno uskladili 2003. godine. te zakone smo usklađivali ja mislim već jedno tri puta do sada koliko ja mogu pratiti od velim 2003. godine, jer za to zaista možda postoji opravdan razlog. Možda su zaista doneseni nekakvi novi, nekakve nove direktive, nekakva nova pravila s kojima se trebamo uskladiti, naprosto ja bih voljela kao zastupnica, kada ću u petak glasati za ovaj popis mjera, da naprosto znam na što se ovi zakoni odnose. znajući praksu koju sam spomenula na početku rasprave oko, da tako kažem, zlouporabe tog lupanja P.Z.E. pečata na zakone koji to jesu i nisu, mi se onda možemo vrlo opravdano pitati želi li nam se zapravo pod firmom promjene i usklađivanja s europskim zakonodavstvom podvaliti nešto što to nije. Ne znam, ovaj Zakon o elektroničkim medijima, isto valjda svake godine Zakon o elektroničkim medijima. Malo, nije svake, ali jedno svake druge. Dakle, da zaključim. Nećemo još puno ovakvih popisa nadam se usvajati. Znam da apeli koje ja, velim ponavljam iz godine u godinu će dobrim dijelom ostati i uzaludni, jer ovaj posao polako ide prema kraju, ali zaista ne bi bilo loše kada bismo dobili ipak nešto više informacija oko samog usklađivanja zakonodavstva. Jedno pitanje vezano uz pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji. Ako se ne varam prije nekoliko godina mi smo kao Hrvatski sabor usvojili komunikacijsku strategiju Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji, ili tako nekako se taj dokument zvao. O njemu je bila dosta živa rasprava ovdje u Parlamentu. Evo i mene bi osobno zanimalo, jer dakle ja se nadam da to vrijeme na neki način samog pristupanja ide polako kraju, a da ovi rezultati istraživanja javnog mnijenja govore da se nismo puno odmakli u povećanju potpore hrvatskih građana pristupanju Europskoj uniji, te može i kao nekakvo izvješće ili samo kao informaciju zastupnicima nama na znanje dobijemo izvješće o provedbi tog, ispričavam se što ne znam točno ime, ali čini mi se da je nacionalni program ili akcijski program ili tako nekako, plan informiranja građana oko pristupanja Europskoj uniji. Zahvaljujem. Hvala. I zaključno u ime Vlade, državni tajnik gospodin Davor Božinović. Izvolite. **Božinović, Davor** Hvala gospodine predsjedniče. Ja ću probati ovako općenito odgovoriti, jer stvarno je bilo dosta pojedinačnih intervencija za koje držim da su dobronamjerne i u u skladu sa intencijom da se unaprijedi cijeli ovaj posao. Prvo što se tiče zakonodavstva za ovu godinu. proces je u tijeku. Do sad je, na Vladi su već usvojena dva zakona i upućena su u proceduru u Hrvatski sabor. Ovaj tjedan ako se ne varam na dnevnom redu sjednica Vlade je 6 zakona. Dakle, dinamika će se održati. Ono što mi se čini bitnim naglasiti, a možda time pokrivam i jedan veći dio pojedinačnih intervencija, a to je da je ove godine broj zakona manji i to višestruko manji, ali primijetili ste da je veliki broj podzakonskih akata i mjera. Dakle, ove godine će biti manje zakona i možda i ovakvih iskustava o kojima ste govorili, a naglasak će upravo biti na implementaciji. I naravno da je implementacija zakona konačni cilj, jer kada zakoni krenu u život to je njihova svrha, a tada će se najbolje moći mjeriti u kojoj mjeri smo cijelo cijelo zakonodavstvo zapravo prilagodili uvjetima koji, životnim uvjetima. Ja vam se zahvaljujem i na ovim primjedbama oko usklađivanja sa direktivama. Ono što je današnji predmet i dakle ovih 57. zakona, a ja vas mogu uvjeriti da je to usklađivanje sa novim direktivama Europske unije tako da se ne bih složio da se radi ili da će se raditi o nekakvom štancanju zakona. To je kada je ovogodišnji program u pitanju usklađivanje sa stečevinom koja je u međuvremenu stvorena i s većinom tih novih direktiva ćemo se zapravo baviti baviti ove godine. Mislim da je gospodin Dorić dijelom odgovorio na pitanje o pregovaračkim stajalištima. To je institucionalno riješeno u Hrvatskom saboru. Dakle, sva se pregovaračka stajališta upućuju na Nacionalni odbor za praćenje pregovora gdje se o njima također raspravlja u skladu sa procedurom. Dakle, Sabor je u tom segmentu involviran. Kada kažete gospodine Lesar da više želite i vjerovati hrvatskoj administraciji, nego briselskoj ja vam na tome zahvaljujem i to i očekujem. Inače to izvješće koje Europska komisija izrađuje svake godine, ona ga izrađuje na temelju inputa koji se zove "Self Assessment" dakle to je zapravo jedan materijal koji njima služi za podlogu i onda oko tog materijala oko ocjene određenih postignuća koja su bila predviđena koja su u tom trenutku kao stajalište Europske unije, traju razgovori i konzultacije. Dakle, to je formalno izvješće Europske komisije ali mi smo u tom procesu od samog početka, dapače ako hoćete i po obujmu onaj prvi najveći dio posla dakle inputa prema komisiji je naš. To je to. ja bih samo kazao gospođi Lugarić, znamo za to istraživanje. Međutim, ne kažem to da je to istraživanje ono još uvijek pokazuje da je većina hrvatskih građana za članstvo u Europskoj uniji. I to istraživanje ako hoćete na tragu ispitivanja javnog mijenja u zemljama koje su postale članice u prethodnom krugu proširenja koje su bile u ovoj završnoj fazi. podrška 80, 90% onda kada ne znam zemlja ili krene u pregovore. Kasnije kada ti pregovori dođu u jednu napredniju fazu, kada se suočavamo i sa zahtjevima ove ili one vrste, naravno da građani postaju i svjesniji i kritičniji. Ali ja bih kazao da je to kritika onih, dakle već doživljava, odnosno u ovom slučaju integraciji kao svoja. Dakle, to je ja bih kazao jedna unutarnja kritika europske recimo nekakve prakse koju doživljavamo kao svoju i u tom smislu gospodin Lesar ja sam siguran da će hrvatski građani u većini glasovati i izglasovati članstvo u Europskoj uniji zbog toga što znaju, a i mi ćemo im u provedbi komunikacijske strategije o kojoj je također bilo riječ, a nadam se i svi zastupnici uvjeriti ih da je to za njihovo dobro. Hvala vam lijepa.